o uređenju prava i obveza brodogradilišta u postupku restrukturiranja, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 814. Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog ste primili akta u pretince. Kod utvrđivanja dnevnog reda izglasovali smo hitnost postupka što objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu predati do kraja Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo. Izvješća sa sjednica odbora su nam također dostavljena. Imamo i amandmane. Amandman je podnio Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva Ruđer Friganović. Izvolite gospodine tajniče. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući, dame i gospodo, uvaženi zastupnici Hrvatskog sabora. Evo ispred Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva gospodarstva iznosimo Prijedlog o uređenju prava i obveza brodogradilišta u postupku restrukturiranja. Radi se o iznimno važnom zakonu. Vjerujem da nikome ne treba posebno obrazlagati koliko je restrukturiranje hrvatskih brodogradilišta važno pitanje kako za gospodarski sustav Republike Hrvatske, ali isto tako i iznimno važno pitanje političkog karaktera obzirom da ono jedno od posljednjih pitanja koja zatvaramo u okviru naših pretpristupnih pregovora sa Europskom unijom. Znači, u poglavlju 8. koje govori o tržišnom natjecanju. Međutim, prvenstveno treba reći znači da se radi o jednom od ključnih ciljeva gospodarske politike Vlade Republike Hrvatske. Naime, vjerujem da nije potrebno posebno isticati da nitko nije dovodio nikada u pitanje da li je Hrvatskoj brodogradnja potrebna. Brodogradnja je jedan od posljednjih i najjačih hrvatskih industrijskih globalno prepoznatljivih brendova. Ali Hrvatskoj treba drugačija brodogradnja, znači ona brodogradnja koja će ovome društvu donositi dodanu vrijednost, a neće stalno biti ovisna o državnom proračunu. Da bi to bilo moguće provesti bilo je potrebno hrvatskih brodogradilišta. Dakle, govorimo o procesu koji se odvijao u posljednjih nekoliko godina i u okviru pregovora o pristupu Europskoj uniji. Ali dakako i u okviru gospodarske politike Vlade Republike Hrvatske. Odlučeno je da će se taj proces restrukturiranja obaviti kroz privatizaciju, jer je bilo za očekivati znači da privatni vlasnik će učinkovitije i bolje znati upravljati brodogradilištima nego što je to očito bila u stanju u stanju država. Osim toga, privatni vlasnik će sigurno donijeti i ideja je da privatni vlasnik donosi novi kapital, odnosno vlastiti doprinos a koji je nužan prema odredbama Zakona o državnim potporama. Znači, i procesa restrukturiranja kako je dogovoren sa Europskom

Hrvatska je naime preuzela obvezu da će do 1. ožujka 2006. godine uskladiti svoj sustav potpora gospodarstvu sa znači znači acquisem Europske zajednice, međutim do toga nije došlo, i de facto ustvari hrvatska brodogradilišta se po tome od 1. ožujka 2006. godine nalaze u konstantnom procesu restrukturiranja koji bi trebao znači završiti, i evo donošenjem ovog zakona, odnosno prihvaćanjem tih programa restrukturiranja koje su ovih dana na završetku, kojih U procesu pregovora s Europskom unijom dogovoreno je da će se u hrvatskim, za hrvatska brodogradilišta primijeniti nešto blaži kriterij izračuna vlastitog doprinosa, znači neće se tražiti kao što je to inače običaj 50 vlastiti doprinos, nego je ta ljestvica nešto snižena na 40%. To znači da samo brodogradilište i privatni investitori koji u tom poslovnom pothvatu prepoznaju banke i drugi sudionici na tržištu koji u tom poslovnom pothvatu prepoznaju profitabilnu priliku, moraju osigurati barem 40% 40% iznosa od ukupnih iznosa koji je potreban da bi se brodogradilišta restrukturirala. Između ostalog, kao jedno od također ja bih rekao vrlo značajnih vrlo značajnih momenata u procesu restrukturiranja je isto tako i postignut dogovor sa Europskom Komisijom da će se naknade za sporazume o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa u dijelu nekretnina nekretnina koje su tretirane kao pomorsko dobro u brodogradilištima, da se te naknade mogu smatrati vlastitim doprinosom. Svjedoci smo znači da je tek kada su i te naknade ušle u u privatizaciju brodogradilišta, kada su te naknade ustvari na neki način još dodatno spustile obveze potencijalnih budućih vlasnika, da je tek tada smo ustvari dobili određeni interes i to je znači drugi krug privatizacije hrvatskih brodogradilišta, za neka od njih i treći krug, kao što znate koji se sada privode kraju. zakonom ustvari, koji se ovim zakonom obuhvaćaju, to je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, preuzimanju javni dug obveza koje su nastale ili će nastati slijedom programa restrukturiranja, te tretman poreznog duga nakon završetka postupka privatizacije. Djelomično sam nešto …/Govornik se ne razumije./… ovome aspektu imovinsko-pravnih odnosa obrazložio, znači važno je primijetiti znači da se radi o utvrđenim međusobnim pravima i obvezama koje su temeljene na procjeni neovisnih sudskih vještaka, i iznosi s kojima je i

Tim dugom, do visine tog duga prvenstveno se prebijaju protestirana državna jamstva, a nakon toga se znači, nakon toga se preuzimaju i činidbena jamstva. Znači tako dolazimo i do druge točke, a to je …/Govornik se ne razumije./… javni dug obveza koje mogu nastati slijedom programa restrukturiranja, znači ukupna činidbena jamstva koja su u ovom trenutku emitirana prema hrvatskim brodogradilištima, iznose 9,3 milijarde kuna, te avansna jamstva u visini 2 milijarde kuna. Time dolazimo i do maksimalnoga iznosa potencijalnih, kojim se može dogoditi da uđe u javni dug, iako je očekivanja da se to sigurno ne bi smjelo dogoditi, barem ne u dijelu avansnih jamstava, ali znači potencijalno radi se o teretu od 11,3 milijarde kuna. Točan iznos koji će se pretvoriti na kraju u javni dug ovisit će prije svega o konačno prihvaćenim programima restrukturiranja, vremenu završetka privatizacije, ugovorima, ali i ostalim aktima koje će određivati Vlada Republike Hrvatske, u tom dijelu moguća su određena odstupanja od ovih brojki, iako ne očekujemo značajna. dobro je znati da samo promjene u tečajnim razlikama u roku od 10 do 15 dana mogu izazvati variranje ovih iznosa u iznosima od 100 do 200 pa i više milijuna kuna. Tretman poreznog duga nakon završetka postupka privatizacije, naime činjenica je da će provedbom ovoga postupka, ako se on dovrši i kao što je ideja u ovoj godini brodogradilišta, zabilježiti iznimno visok ukupni prihod, U takvoj situaciji bilo bi, ako se već radi restrukturiranje, bilo bi relativno nelogično očekivati da će brodogradilišta na dobit koja se može pokazati iz takvih transakcija, a ona će se doista iskazati u vrlo visokim iznosima, plaća i porez porez na dobit, ali i druga javna davanja jer ja podsjećam da je znači od nedavno ova brodogradilišta su potpisala i koncesiju na 1% ukupnog prihoda, a ima i drugih javnih davanja koja idu iz ukupnog prihoda, koji u ovom slučaju usudio bih se reći više knjigovodstvena nego kategorija nego doista rezultat poslovnog procesa. Zbog toga se ovim zakonom ostavlja mogućnost da se znači, da se taj dio koji bi se mogao iskazati dakako prije toga se očekuje da će se anulirati onaj dio prava prijenosa poreznog gubitka da bi taj dio koji bi ostao nakon ove transakcije bio otpisan, i ne bi predstavljao državnu, ne bi predstavljao dodatnu državnu potporu, jer bi nas to opet, s tim bi opet opterećivali dalje proces restrukturiranja. Dakako to je također dogovoreno sa Europskom Komisijom i Europskom unijom tijekom ovih pregovora. Znači potencijalni iznos koji će biti prenijet u javni dug, ponavljam iznos 11,3 milijarde kuna, točan iznos znat će u trenutku kada budu definirani znači svi parametri ovih transakcija, ali ne očekujemo da bi mogao premašivati taj iznos. Obrazloženje prijedloga za donošenje zakona po hitnom postupku proizlazi iz članka 159. Poslovnika Hrvatskog sabora zbog završetka procesa restrukturiranja brodogradilišta, ali ujedno zbog zatvaranja poglavlja 8. tržišno natjecanje, te naravi predloženih mjera predlaže se stupanje na snagu ovoga zakona danom objave u "Narodnim novinama". Zahvaljujem na pozornosti. Ruđer** Ispričavam se evo samo još jedna dopuna. Dakle dobili smo amandman Odbora za zakonodavstvo i mi ga u potpunosti prihvaćamo, radi se o jednoj nomotehničkoj ispravci u članku 5. zakona. Hvala lijepo. Čuli smo i očitovanje o amandmanu. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Prelazimo onda na raspravu po klubovima. U ime Kluba zastupnika HDZ-a uvaženi kolega zastupnik Ivan Šuker. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Žao mi je što je sabornica ovako prazna jer izuzev Državnog proračuna ovaj Sabor, osim o povratu duga umirovljenicima, nikad nije raspravljao o velikoj ovako financijskoj obavezi. I bez obzira što će možda neki reći da je ovaj zakon poprilično načelno, da tako kažem napravljen, međutim Zakon o uređenju prava i obveza brodogradilišta u postupku restrukturiranja u svom obrazloženju daje niz podataka o kojima je možda i prije su bile spominjane za ovom govornicom od predstavnika Vlade, ali nažalost mnogi su na te podatke ostali i gluhi i slijepi. No, uz sve ono skupa što je rekao gospodin državni tajnik neke stvari su tu kojih se moramo prisjetiti iz jednostavnog razloga što je ovo dokument koji će sutra stvoriti obvezu prema državnom proračunu najmanje 11,3 milijarde, a možda i više. Dakle, prije svega Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju u 5. mjesecu 2001. godine je potpisano da će se hrvatska brodogradilišta restrukturirati do 31.03.2006. godine. Da li je u tom trenutku uopće postojala realna mogućnost da se to napravi ili jedan navrat-na nos potpisan dokumenat nas je doveo u pat-poziciju. Međutim, možemo mi danas govoriti ovako ili onako,međutim i danas moramo izvršiti Program restrukturiranja i po prvi puta je ova Vlada na čelu sa gospođom Kosor dala jedan sustavan prijedlog. I ovo nam samo pokazuje da određene procese koji se moraju u datom momentu napraviti bez obzira koliko ih mi odgađali u konačnici ih moramo napraviti samo što nas koštaju malo više. Pa mi dozvolite da se osvrnem na nekoliko stvari. Prije svega, imovinsko-pravni odnosi, od toga da brodogradilišta nisu imala uopće jasno definirano temeljem zakona dok nije riješen Zakon o pomorskom dobru kakav je status nekretnina njihovih koje se nalaze na pomorskom dobru. Druga stvar, nemojmo zaboraviti da je odlukom Vlade, mislim da je to bila 2001. godina ako se ne varam, brodogradilištu "3. Maj" iz njihove imovine izuzeto negdje oko 100 milijuna imovine, vrlo atraktivne imovine na riječkom i širem području vjerojatno iz nekakvih ambicija nekoga. Međutim, na svu sreću ta imovina je ostala pa se mogla vratiti natrag na vlasništvo "3. Maja". Dakle, nakon niza natezanja, razgovora, pregovora i sa Državnim odvjetništvom konačno je u 2008. i 2009. godini definirano pomorsko dobro i definiran je model kako brodogradilišta odštetiti, kako im dati odštetu za ono što se nalazi na pomorskom dobru. I onda su izvršene procjene i državni tajnik je rekao koji su to iznosi i ti iznosi nisu nimalo zanemarivi, oni su poprilično veliki. Dakle, ukupno procjena imovina brodogradilišta na pomorskom dobru je 8 milijardi 155 milijuna kuna. Dobro je što je Europska komisija, dakle dala mogućnost da se to smatra vlastitim doprinosom poduzetnika u restrukturiranju brodogradilišta i na takav način se praktički direktno umanjio iznos koji je vlasnik tj. brodogradilište treba kao vlastiti udio staviti u Program restrukturiranja. A kako to izgleda po brodogradilištima?

E, s obzirom da je to utvrđeno da bi to trebala biti obveza države prema brodogradilištima da im nadoknadi njihovu imovinu koja se nalazi na pomorskom dobru, ali istovremeno imamo i obaveze brodogradilišta prema Hrvatskoj državi. Dakle, samo u zadnje 3 godine, dakle 2008., 2009., 2010. i 2011. u ovom periodu dakle u prvih 5 mjeseci protestirano je 3 milijarde 356 tisuća 767 milijuna i 489 milijuna jamstava, Dakle, to je naplaćeno iz državnog proračuna – 2008. 289 milijuna, 2009. milijardu i 898 milijuna, 2010. 772 milijuna i 2011. dosad 395 milijuna. Dakle, tih 3 milijarde i 356 milijuna je naplaćeno dosada samo u zadnje 3 godine. Uz to u ovom trenutku je ostalo još dakle 11 milijardi i 300 milijuna što aktivnih činidbenih što avansnih jamstava. Dakle, aktivnih 9 milijardi 300 i ovoga avansnih 2 milijarde jamstava. Dakle, ukupno 11 milijardi 300. Ili kad pogledate od '96. do 2011. ukupno je država brodogradilištima dala 49 milijardi 983 milijuna jamstava. Nisu sva jamstva naplaćena, jedan dio kredita su vratila ili brodogradilišta, ali nemojmo zaboraviti da je 2001., zapravo 2001. do 2003. godine za Program sanacije i restrukturiranja brodogradilišta utrošeno 8 milijardi kuna. Ako dodamo ove 3,5 milijarde protestiranih jamstava to je 11 milijardi. Kad uzmemo ovih 11,3 milijarde, ali to su jamstva bez kamata, dakle kad se govori o ovim jamstvima s obzirom da se radi o jamstvima koja su u većini slučajeva dana od strane Vlade RH za kredite koji su poprilično kratkoročne ročnosti da tako kažem iz razloga što smo sa Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja morali tražiti model kako dati ta ta jamstva, dakle kad se na ovih 11 milijardi i 300 zaračuna još i kamata onda je taj iznos daleko veći. Zašto o ovom iznosu govorim tako pomno i detaljno? Iz jednostavnog razloga što svi silni napadi sindikata prije svega na predsjednicu Vlade, kad se ovi argumenti podastru onda gube snagu. Jer idemo pogledati sve gospodarske grane koliko dobiju sredstava. Nitko ne spori važnost brodogradnje, nitko ne spori značaj brodogradnje, ali isto tako ovo su naprosto činjenice koje mi ne smijemo zanemariti. Činjenice koje mi ne smije preskočiti. Činjenice koje su tu i zato kažem dobro je da se ovaj zakon našao pred ovim Visokim domom, žao mi je kažem da velikih dušebrižnika za hrvatsku brodogradnju koji su dužebrižnici samo u trenutku kada treba napraviti frku i paniku i to u odlučujućim trenucima da Bruxelles treba donijeti nekakvu odluku, danas nema da kažu i svoje mišljenje. Bili su spremni u datom momentu i donosili su odluku da će oni dati jamstvo iako su znali da je to protuzakonito da to ne može ići, ali bitno je skupljati političke poene i ljude koji rade u hrvatskim brodogradilištima kojima nije nimalo niti do skupljanja niti do davanja političkih poena nego do očuvanja svog radnog mjesta, davati im nekakvu lažnu nadu. Dakle, to su matematički pokazatelji i to su činjenice od kojih naprosto bježati, to su činjenice pred kojima ne treba zatvarati oči i to su činjenice koje nam naprosto govore da sutra u nekakvim sličnim slučajevima se ne smijemo ponašati na ovakav način iz jednostavnog razloga jer da smo na vrijeme napravili program restrukturiranja, jer gledajte ovaj program restrukturiranja neće biti ništa drugačiji nego smo radili 2005. godine ili 2003., jedino što će nas daleko manje koštati, pa čak smo ga možda i u nepovoljnijim uvjetima radili. I ovaj program restrukturiranja kroz privatizaciju je prijedlog hrvatske strane jer smo mislili da će to biti jednostavni način da napravimo program restrukturiranja. A sada što se tiče samog prijedloga zakona u ime kluba HDZ-a ja bih samo nekoliko pitanja i prijedloga postavio iz jednostavnog razloga što nam je kao vodećoj stranci u vladajućoj koaliciji u interesu da pojedini izričaji i pojedine odredbe koje regulira ovaj zakon budu jasno prikazane i pokazane da sutra ne bi netko rekao je Sabor je donio ovakvu odluku a Vlada je temeljem toga jer vidjet ćete to ću kasnije reći Vladi se daje mogućnost da donese određene pravilnike za rješavanje nekih problema. Dakle, čisto iz tih razloga bih želio ispraviti neke stvari jer mislim da neke stvari u obrazloženju nisu naprosto dobro sročene kao što je npr. na 8. stanici dolje kod točka a,d,3.i "Ako ista dobit nije rezultat redovite poslovne aktivnosti u smislu omogućavanja provedbe restrukturiranja ovim prijedlogom se predlaže iskazati porezni dug" itd. to naprosto nije dobra definicija. Zašto? Zato što sredstava koja će se dobiti za nadoknadu za pomorska dobra su sredstva brodogradilišta koja su u nekom periodu u trošena i ta sredstva su u tom periodu bila trošak i bila su u nekom periodu trošak amortizacije i umanjivala su dobit. Dakle, to je dobit iz redovne poslovne aktivnosti samo što je kasnije administrativno provedena na neki drugi način. Nije dobro možda čak ni zbog Europske komisije da se vidi ovako obrazloženje, nije dobro. naprosto mi temeljem toga nadoknada za pomorsko dobro da pojasnim da svi znaju i radi zapisnika, dakle ulazi u dobit poduzeća. Brodogradilišta će imati dobit koju ustavi neće imati, morat će platiti 20% dobiti koju nemaju i u principu oni će se naći u problemu da duguju porez kojega nemaju i s tim se želi riješiti ovaj porezni dug. Dalje, nastavak ove rečenice: "iskazani porezni dug i ostala javna davanja prije svega prebijaju se s poreznim gubitkom". Ostala javna davanja je pojam koji se naprosto ne smije naći ni u jednom zakonu koji se tiče financija. Nema javnih davanja. To se mora jasno definirati da se to odnosi na poreze, da se odnosi na doprinose iz razloga što ti doprinosi ako slučajno nisu plaćeni, dakle ja prejudiciram, ja ne znam što će biti, ali ako se dogodi da slučajno doprinosi nisu plaćeni mi ako preuzmemo na sebe da otpišemo te doprinose mi sa Zavodom za mirovinski moramo dogovoriti da oni kod sebe proknjiže da su ti doprinositi plaćeni iz jednostavnog razloga da se sutra ne bi dogodili da zaposlenici u brodogradnji da im se ne priznaje radni staž zbog toga što nije uplaćen doprinos. Dakle, ja govorim čisto zbog toga da netko ne bi za 5 ili 10 godina imao problema, a zakon je napravljen u najboljoj namjeri. Zato je bolje ako ovdje kažemo porezni dug to bi trebalo specificirati sve poreze, doprinos, zdravstveni i mirovinski ako postoji, ako se radi o porezu na dodanu vrijednost. I druga stvar o javnim dugovima se voli često spominjati i potraživanja lokalna zajednice i potraživanja poduzeća u državnom vlasništvu. Naprosto tu treba definirati, ako mi kao država donosimo odluku onda možemo donijeti isključivo ono što je u ingerenciji hrvatskog Sabora i hrvatske Vlade. A to su potraživanja s obzirom zašto ovdje govorim u obrazloženju ovog zakona? Iz jednostavnog razloga što to nije dovoljno definirano u samom zakonu onda bi to trebalo ili pojasniti u zakonu ili izmjeni objašnjenja ovog zakona eksplicite napisati da se točno zna o čemu se radi, jer kažem može kasnije stvoriti silne probleme. I na kraju krajeva svi ovi otpisi, sve ovo će morati donijeti Vlada Republike Hrvatske sa točno u lipu naznačenim iznosima, POrezna uprava će temeljem te odluke Vlade RH točno na dani dan s kamatama sa svim proknjižiti u poslovnim knjigama. Prema tome, zbog toga vam govorim da to treba napraviti. I ono što je vrlo bitno da nam se sutra ne dogodi ono što se nam se dogodilo sada sa Splitskom željezarom, kolega Friganoviću vi to dobro znate. Ako je u datom momentu rečeno nešto da nije potpora, ne može se dogoditi za dvije godine da netko donese da je to potpora. Dakle, mi moramo dobiti jasnu ocjenu i jasno mišljenje Državne agencije za zaštitu tržišnog natjecanja da otpis ovih poreznih dugova nije državna potpora, jer ako to sada ne dobijemo, a mi to napravimo, može nam se dogoditi sutra da nama Bruxelles kaže to je nelegalna potpora da imamo opet problema u restrukturiranju. Jer zašto? Zato što u ovom zakonu kada gledate rokove nije jasno ništa niti definirano iz razloga što jasno vremenski niti ne može biti nešto definirano jer se ne zna kada će određeni procesi biti završeni. I zato nam je vrlo bitno da ove porezne dugove otpis poreznih dugova da imamo jasnu definiciju da to nije potpora. Jer gledajte zašto to govorim? Iz jednostavnog razloga ako ovo ne vežemo uz program restrukturiranja hrvatske brodogradnje i da je otpis ovih poreznih dugova usko vezan za program restrukturiranja, sutra se može bilo koji gospodarski subjekt u RH javiti i reći, idemo po istoj analogiji kao što je ovima napravljeno, neka i nama država otpiše porezne dugove. I zato mislim da bi možda to u članku 6. 6. i članku 7. ovog zakona mislim da bi bilo bolje da ove stvari koje su u ovom obrazloženju napisane da su stavljene jasnije u članak 6. i članak 7. jer onda članak 8. nije sporan jer gledajte u članku 8. stoji "Vlada Republike Hrvatske može detaljnije propisati uvjete, rokove i način provedbe ovog zakona". Ako ovdje kaže da ovaj zakon stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama načelno reći da Vlada može propisati, a ne reći da će Vlada točno u datom momentu kada završi proces restrukturiranja i privatizacije pojedinog brodogradilišta temeljem ovog zakona taksativno nabrojiti koliko proračunskih davanja, primanja se otpisuje da se razumijemo. Jer sve ove kredite zajedno sa kamatama ćemo mi platiti sutra iz proračuna. Dakle, da polako privodim svoju raspravu kraju, u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice dakle svakako hvalevrijedan zakon. Ako ništa tu drugo, da se u ovom Visokom domu konačno jasno i glasno kaže koliko određeni procesi koštaju. Ponavljam, nakon povrata duga umirovljenicima ovo je daleko najveći iznos da jedan zakon regulira da treba platit iz državnog proračuna. I s obzirom da je bilo puno priča da je prošle godine izdano daleko više jamstava nego što je bilo zakona o izvršenju proračuna, kad pogledate kome su izdana jamstva onda ćete vidjeti da 80% tih jamstava je izdano Hrvatskim brodogradilištima, nešto Hrvatskim autocestama, Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu, HŽ-u i Hrvatskim vodama. Dakle sve hrvatske tvrtke i da nisu izdana ta jamstva, da oni nisu izvršili neke radove pitanje da li bi gospodarski rezultati bili takvi kao što su bili u prošloj godini. Međutim, onima kojima se ne sviđa završetak pregovora za ulazak u Europsku uniju, onima kojima se ne sviđaju određeni makroekonomski makroekonomski pokazatelji, onima koji ne mogu nikako progutat da je Hrvatska jedina zemlja koja bez ičije pomoći lagano izlazi iz gospodarske krize, ove brojke naprosto ništa ne znače. Međutim sutra ako bude trebalo na nekakvom političkom skupu vikati, galamiti, oni će itekako vikati da se oni zalažu za brodogradnju. Iskreno se nadam da će biti bar u sabornici kad se bude glasovalo o ovom zakonu i da će glasati za ovaj zakon jer definitivno jedino ovakav model i način, bez obzira koliko nas skupo košta, garantira opstojnost hrvatskih brodogradilišta i kažem možda putokaz za buduće razdoblje, reforma koja se mora provest se mora provest bez obzira koliko ona košta. Uvijek je jeftinija ako se napravi u prvom nego u petom koraku. Josip (HSS)** Hvala lijepo, kolega Šuker. Na redu je klub HNS-a, HSU-a i uvaženi kolega zastupnik Silvano Hrelja. **Hrelja, Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, državni tajniče, kolegice i kolege Malo je teže govoriti poslije jednog zanosnog govora bivšeg ministra, kolege Ivana Šukera, ja znam da je njemu stalo i na kraju ovo će biti riješeno ovako kako je predloženo jer većina za izglasavanje ovog zakona sigurno u Hrvatskom saboru postoji. Ali sam po sebi ovaj zakon je vrlo čudestan, devet članaka zakona, svaki košta milijardu i 250 milijuna kuna plus kamate. Stvarno težeg zakona teško da je bilo ovdje u sabornici. Ono što utječe na naše mišljenje u klubu Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika na ovaj zakon je da se sve navodi kao rješenje, a da se ništa nije reklo o nečem što je kolega Šuker ovdje spomenuo, o tim dugovima i kako su nastali, po kom brodogradilištu jer protestna jamstva i činidbena jamstva nisu aktivirana i ne bi bila aktivirana kad bi brodogradilišta iz redovnog poslovanja mogla vraćati svoje obveze. Prema tome, ona su aktivirana zato što se u brodogradilištima iz godine u godinu generiraju dugovi. Ja ovo ne bih nazvao procesom restrukturiranja, ovo je sanacija i pokriće dugova prije konačne prodaje ili privatizacije brodogradilišta. Sustavni pokušaj, zadnji sustavni pokušaj restrukturiranja bio je daleke 1996. godine. Njime su se sustavno jedini bavili u novijoj hrvatskoj povijesti ministar Porgest i njegov pomoćnik Čuvalo kada je bilo pokušaja da se reorganizira u potpunosti hrvatska brodogradnja, s obzirom da je sva državna da se nešto poput talijanskog modela uvede centralna uprava, da se brodogradilišta specijalizira, da se objedini nabava, da ne nabavlja crnu metalurgiju svako brodogradilište za sebe, dakle da se uvede jedan red u upravljanju brodogradilišta. Nakon toga se sustavno nitko nije bavio brodogradnjom nego jedna sanacija je slijedila drugu. I točno je i drago mi je da je ministar Šuker vrlo otvoreno i iskreno rekao da je ukupno u ovih 20 godina, da zaokružimo 50 milijardi upumpano u hrvatsku brodogradnju. … /Upadica se ne razumije./… Ne, ne jamstva, nisam rekao jamstva nego ukupno sredstava u raznim oblicima restrukturiranja i raznih sanacija ili kako su se već zvale. Dakle, ključno pitanje je zašto neka brodogradilišta ili jedno brodogradilište je u cijelom tom procesu bilo umjerenije, dakle inkasiralo je u svim fazama manje dugova, a druga brodogradilišta su se malo drukčije ponašala. Pokušat ću vam kolegice i kolege donekle i odgovorit na to pitanje jer sam svjedok toga. Jer na kraju krajeva, ako imam 13 godina provedenih u brodogradnji na različitim pozicijama onda priznajem da sam i zaražen tom brodogradnjom jer jednostavno znam da će sutra ovdje glasati ljudi o brodogradnji koji teško da razlikuju pramac i krmu. Znam da ministar Šuker ima neki svoj gliser jer sam to čitao, ali što se tiče… … /Upadica onda ga je bio posudio. Hoću reći da znate, kad prođete cijelu gradnju broda, od prve crte na crtaćem stolu, odnosno nekada a danas na kompjutoru, od konstrukcije do polaganja kobilice, do rezanja dijelova odnosno metalnih ploča i profila, do porinuća pa do primopredaje, kad vi jednom ste svjedok porinuća, kada vam grdosija od 15000 tona klizne niz navoz i ode u more, kad vi to jednom doživite vi se nikad više tog dojma nećete osloboditi. Dakle, priznajem da sam s time zaražen, tom brodogradnjom i da je volim i da želim da ova brodogradnja u Hrvatskoj opstaje, ali ne samo na načelima da će privatni poduzetnik biti učinkovitiji nego što je državna brodogradnja. Tu tvrdnju ne mogu nikako popiti. Tu tvrdnju ne mogu nikako popit, a ne mogu popit zato što znam, imam iskustvo iz susjedne nam zemlje Italije sedamdesetih godina prošlog stoljeća riješila ovaj problem otpisujući sve dugove brodogradilištima i nakon sedamdesetih godina prošlog stoljeća državna brodogradnja u Italiji nije inkasirala jednu liru i jedan euro minusa. Radi se o sustavu upravljanja brodogradnjom, jer znate brodogradnja ima proces koji je predvidiv, je tehnički proces i ne može se fulati broj sati za izgradnju jednog broda. Ne može. Može se fulat u 5%, ali ne može se fulati u 100%. Ako pogledate poslovanja naših brodogradilišta, a pogotovo onih brodogradilišta gdje su enormni dugovi onda dodatni radovi u brodogradnji premašuju planske sate izgradnje broda. Tome se moglo stati na kraj upravljanjem državnim brodogradilištima. Gledajte u Republici Italiji koja nam je pojam za mafiju, ali u ovoj stvari su raščistili do kraja generalni direktor brodogradilišta nema pravo potpisati niti jedan dodatni sat rada, niti jednu izmjenu dok mu tu ured metoda i postupaka koji je pozicioniran pri direkciji brodogradnje Dakle, postavili su sustave kontrole da nitko ne može manipulirati početnim pozicijama. Kod nas su se davale potpore i kroz sanaciju i pokrivali su se dugovi. Na koji način? Da se opraštalo uplatu doprinosa zdravstvenog i mirovinskog i da kroz, na taj način vršila sanacija brodogradnje. Od sedamdesetih godina u Italiji niti jedna lira niti euro nije otišao u plaće radnika ili u doprinose, niti za tekuće poslovanje nego isključivo za nove tehnologije. Brodogradilište Monfalcone koje je 150 km od Pule ima više robota za zavarivanje nego cijela hrvatska brodogradnja, pa mislim i pola Grčke, a radi samo dva putnička broda. Dakle, uopće nije ono brodogradilište kao šta izvjesni gospodin u "Nedjeljom u 2" ove nedjelje kaže u Kini ćemo štancati brodove. Dakle, ne štancaju se brodovi. To su dvije jedinice vrhunskih brodova koji koji koštaju svaki najmanje 450 milijuna dolara po jedinici. 2 putnička broda rade godišnje. Najveći brod koji su gradili koštao je 900 milijuna dolara. Imao sam privilegiju vidjeti taj luksuz, taj sjaj i sve ono što su oni od talijanske i europske procesne industrije ugradili na taj brod. Dakle, sve najbolje što postoji ide na taj brod. Sve najsuvremenije ide na taj brod, a to nije najjeftinije. Dakle, dodana vrijednost je ogromna. Mi se u takvim rizicima nismo okušali, ali moramo si priznati da je Hrvatska u okviru bivše države 60-tih godina bila treća na svijetu u brodogradnji, 3 na svijetu bivša država, a 95% brodogradnje te bivše države je bila Hrvatska. Bila je pardon 5 na svijetu po strojo gradnji, a 70% strojo gradnje je bilo u Hrvatskoj. Zar smo mi talentirani toliko da baš sve moramo srozati moramo srozati do kraja. Jer ja oprostite ne vjerujem u priču štancat ćemo brodove u Kini. To nije budućnost hrvatske brodogradnje. Mi sve ovo radimo i ja mogu dizat ruku u drugim okolnostima brodogradnja, hrvatska brodogradnja neovisno u državnom ili privatnom vlasništvu zapošljavat ljude ako ćemo gradit brodove, ako ćemo ići putem Uljanika koji koji je uzeo jedan od brodova vrlo teških za izradu od kog su odustali francuski brodograditelji, brod za ukapljeni plin koji je uzeo frižidere, koji je uzeo jaružare, koji stalno inovira, koji radi male serije vrlo sofisticiranih brodova. Pa mogli smo se već jednom dogovoriti u toj brodogradnji pa ne mogu svi svima konkurirati. Pa nek' svatko razvija jedan tip broda. Ne moramo jedni drugima konkurirati, a možemo jako puno surađivati. A drugo, mi tu imamo i brodograđevni institut. Pa kako ćemo taj brodograđevni institut staviti koji je državni, koji ćemo staviti u funkciju brodogradnje kad sutra nećemo više imati državne brodogradnje. Dakle, imati državnu brodogradnju nije prepreka da ona može pozitivno poslovati. Privatizirati brodogradnju nije nikakva garancija da ćemo imati proizvodnju brodova u Hrvatskoj. Prema tome, mogu se složiti da ovo nužno učiniti je alternativa ovome što se danas predlaže je samo stečaj svih osim Uljanika. A koliko volim svoj Uljanik poštujem i druge brodogradilište, poštujem jer je bilo velikih ljudi u svim brodogradilištima i nikad nisam pristajao i nikad neću pristati da je trebalo mijenjati godišnje rukovodstva brodogradilišta. I nikad nisam prihvatio da se politički mogu mijenjati rukovodstva brodogradilišta, a bogme su tu i sindikati bili u igri jer su oni pomogli mijenjati određena rukovodstva brodogradilišta. Time se gubi pamćenje brodogradilišta, time se gubi pamćenje jedne tvrtke, time se jednostavno nazaduje. U tehnici svaka nova generacija mora nastaviti gdje je prethodna stala, a ne smijeniti, nova generacija rukovodstva smijeniti i reći ovo prije ništa ne valja. Toga u tehnici nema. Toga može biti u politici, toga može biti gdje god hoćete. Neprirodno je, ali u brodogradnji to nikako ne može biti, jer ako imamo to da svatko novi tko dođe najbolje zna a nije još ni primirisao onaj garež zavarivanja ili svega onoga što se događa u brodogradnji od takvog nastojanja da svatko novi dokaže da je bolji nema ničega. Dakle, mi si želimo odnosno ja bih glasao za ovo, odnosno i naš klub Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika bi glasao za ovaj zakon da su podastrijeti podaci o svakom brodogradilištu, o njihovim dugovima što u stvari još treba sanirati. Ovako nećemo biti protiv ovog zakona, ali smatramo da je nedovoljno objašnjena cijela slika restrukturiranja restrukturiranja brodogradnje jer jednostavno ne možete tražiti od nas da dižemo ruku za nešto što je pozitivno jer alternativa loša, ali nemamo dovoljno podataka i tko je sve odgovoran za sve ovo što je do sada stvoreno. do sada stvoreno. Jer ovi dugovi i odgovornost za ove dugove ima svoje ime, a ja nikako ne želim i biti ću protivnik ove totalne privatizacije brodogradnje, jer je to ustvari zatiranje naših korijena, pomorske tradicije i brodograđevne tradicije Hrvatske. Nikakve garancije da budući vlasnik brodogradilišta, privatni poduzetnik koji najavljuje štancanje brodova u Kini, da će graditi brodove i razvijati pomorsku orijentaciju i brodogradnju u Hrvatskoj nemam, prema tome molim vas predstavnici Vlade, kolegice i kolege iz HDZ-a budite oprezni sa tim pričama. Ne bih volio da ishitreno donosimo odluke i da radimo privatizaciju radi privatizacije, čuvajmo svoj ponos, čuvajmo svoje nacionalne čuvajmo svoje nacionalne interese, i znate, ovo je doista teško i za mene, jer u ovoj cifri stoji najmanje 6 godina indeksacije ili usklađivanja mirovina za hrvatske umirovljenike, prema tome ovo nisu lake odluke i samo zbog tog osjećaja odgovornosti ćemo biti suzdržani, ne sumnjajući u dobre namjere, u dobre namjere, i nedostatak alternative, jer jedina alternativa ovome je stečaj, a tada su opet u opasnosti da našim radnicima neće biti priznat staž zbog toga što neće biti uplata, itd., otvaramo neke nove procese koji su dosta teški. Hvala. Hvala lijepo kolega Hrelja. Imamo jednu prijavu ispravka navoda, uvaženi kolega Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa upravo na tragu ovog razloga zašto je gospodin Hrelja, kolega Hrelja rekao da oni neće glasati nego će biti suzdržani, ja sam u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice pokušao dati jasnu sliku, i rekao sam i u ime kluba da sam zakon da sam zakon po sebi je poprilično načelan, ali obrazloženje zakona je detaljno. I čisto radi zapisnika od '96. do danas je izdano 49,9 milijardi, nisu sva protestirana. Ono što imamo siguran podatak i to sam iznio, a to je da u razdoblju od 2000. do danas što protestirana jamstva, što trošak sanacije koji je preuzela država, što ova jamstva koja bi trebala preuzeti što činidbena što avansna, i kamate, to je negdje ukupno u iznosu oko 25 milijardi kuna koje država u zadnjih 10 godina uložila i uložit će u brodogradnju. I još nešto, s čim se ne mogu nikako složiti, a to je da mi sa privatizacijom i brodogradilištima zatiremo korijene hrvatske brodogradnje. To naprosto nije istina. Oni koji će donositi odluku o tome da li će tamo biti brodogradnja, ili će sutra netko se s nekim dogovoriti nešto drugo je lokalna samouprava. Nitko mimo lokalne samouprave ne može promijeniti neke stvari, i nije dobro da kolega Hrelja dugo i zajedno smo radili na Zakonu o povratu duga hrvatskim umirovljenicima, i zato sam rekao da je ovaj zakon jednake težine. Nemojmo danas kad mi praktički nemamo alternative, možemo pričati šta god hoćemo, mi nemamo alternative. Ajmo ovo napraviti. I druga stvar, da ne ide ovaj zakon, pitanje je što bi bilo s Uljanikom da mora vratiti protestirana jamstva. tome nemojmo reći nešto je divno, nešto je krasno, nešto je loše. …/Upadica se ne razumije./… Razlika je velika, ali ja samo kažem možda da smo svi tu danas, možda bi bilo bolje, i da raspravljamo o ovome i zato i jesam rekao u ime kluba na početku, dakle ne bježeći od toga da je zakon načelan, ali zato obrazloženje detaljno, iz razloga što dok se ne završi program restrukturiranja za svako brodogradilište, kolega Ruđer i kolega u Ministarstvu financija ne mogu podastrijeti jasnu cifru u lipu, ali zato stoji u članku, mislim da je 8., ili 9., da će Vlada posebnim aktima, mi možemo se dogovoriti da Vlada dodaje još jedan članak, i da će o tome izvijestiti Hrvatski sabor u roku od 15 dana kad se donese odluka za bilo koje brodogradilište, pa da onda imamo transparentno provođenje ovog zakona. a niti Sabor neće imati ništa protiv toga, pa Ruđer možda da vidite to da ubacite još jednu točku, ja ću. Iscrpili smo raspravu po klubovima, prelazimo na pojedinačnu. Prvi se javio kolega Dragutin Lesar. Nema ga. Gubi pravo za raspravu. Hvala lijepo. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, gospođe i gospodo zastupnici. Naime ovo je jedan zakon koji je očito od iznimnog značaja za budućnost hrvatske brodogradnje. Činjenica je da hrvatska brodogradnja zapravo godinama živi isključivo, odnosno može egzistirati jedino uz značajne potpore države, svjesni smo bili toga da su bili tijekom pregovora s Europskom Komisijom i određeni pritisci da Hrvatska to riješi, svi smo apsolutno svjesni potrebe da se u Hrvatskoj brodogradnja očuva, da to bude jedna gospodarska grana koja će dugoročno osiguravati i radna mjesta velikom broju ljudi, koji i danas žive od brodogradnje. Ne smijemo pritom zaboraviti niti činjenice da je dobar dio i prateće hrvatske industrije naslonjen na brodogradnju, dakle tu je i ranije spomenut brodarski institut iz Zagreba, ali i brojne druge tvrtke u Hrvatskoj koje su vezane uz samu brodogradnju. Ali ono što je bilo danas dosta opsežno rečeno kroz samu raspravu i kolege Šukera i kolege Hrelja, činjenica je alternative nema, brodogradnja se sačuvati mora, ali ono što je pravo pitanje zapravo zašto smo mi sebe dovodili u situaciju da praktično svake četiri godine se dovedemo do toga da se zaključi alternative nema, sad se mora osigurati iznimno velika financijska sredstva iz državnog proračuna kako bi se brodogradnja de facto spasila. A u međuvremenu se ne napravi ništa dovoljno, kako bi se sama brodogradnja restrukturirala i kako bi očito postepeno dolazilo u situaciju da može, da se napravi ozbiljno restrukturiranje i promjene odnosa u samim poslovanjima. Bilo je ovdje dosta riječi o tome, državna brodogradnja, nedržavna brodogradnja, očito je da razina upravljanja nije dovoljno uspješna, da tu treba nešto mijenjati, na koji način, modeli, objedinjavanje, formiranje jednog državnog holdinga koji je mogao upravljati možda ekonomičnije, možda objedinjavanjem različitih sustava i nabavu u cijelom tom procesu protiv čega će sigurno skočiti u nekim brodogradilištima, sigurno im nije do toga stalo. Ali, mi ne možemo zanemariti da su sredstva koja su usmjeravana prema brodogradnji, evo kao što je rekao kolega Šuker, radi se tu o više od 20 milijardi kuna kroz 10 godina. Pravo je pitanje zašto zapravo hrvatska brodogradnja, ne ovih 20 godina nego 30 godina, nije napravila iskorake u ozbiljnoj modernizaciji? Zašto se danas još uvijek ne prepoznaju oni segmenti u brodogradnji koji i danas mogu tržišno i uspješno poslovati i bez potpora države? Dakle, uvijek smo mi imali te faze 4 godine pa onda dođemo do toga da jednostavno kažemo nema alternative, brodogradnja se spasit mora, mora se osigurati sredstva. A znamo da je zapravo jedan od temeljnih problema tehnološko zaostajanje, potreba za modernizacijom koje nema i kako vrijeme odmiče tako je situacija zapravo sve gora. I dovodimo i brodogradilišta do toga da sve teže i ona drže korak s konkurentima. Nama je sigurno potrebna jedna drugačija brodogradnja. E sad, cijeli taj proces treba provesti postepeno, obzirno kako ne bi u tom procesu nanijeli joj i štetu brodogradnji koja se objektivno ne mora napraviti. Možemo mi raditi i određene usporedbe, primjerice sa novcima koje je Hrvatska ulagala u cijeli sustav poljoprivrede u Hrvatskoj i onda dođemo zapravo do toga da su novci koji su išli prema brodogradnji svedeni na jedno radno mjesto ipak neusporedivo veći od onih koji su išli prema poljoprivredi koja isto tako treba jedno ozbiljno restrukturiranje. Ali, mi trebamo zapravo prepoznati probleme, definirati model restrukturiranja kako ne bi samo svake 4 godine ponovno dolazili u situaciju da izdvajamo ogromne novce bilo za brodogradnju bilo za neku drugu djelatnost. Vrijeme nam ovdje nije prijatelj. I gubitak svake 4 godine, ajde idemo sad to riješiti pa onda sljedeća Vlada zapravo isto vuče, vuče, vuče problem dok ne dođe do iste ovakve situacije da jednostavno se spašavat mora. Mora se spašavat, ali nemojmo sad samo napraviti to osiguramo model kojim će se financijski dio problema riješiti preuzimanjem obveza države na sebe, a onda ne provoditi restrukturiranje nego pustiti da brodogradilišta nakon 4 godine dođu objektivno u još težu situaciju. Hvala lijepo.

kao rekli smo zaraženi brodograditelj reći ću jednu činjenicu. Brod je najveći proizvod koji može zemlja jedne veličine kao što je naša dati na svjetsko tržište. Mi ne možemo dati ni avione ni svemirsku tehnologiju ni nuklearne elektrane niti imamo Silicijsku dolinu, ali imamo brod koji je najveći proizvod i najsofisticiraniji proizvod koji Hrvatska kao mala zemlja može dati na svjetsko tržište. osim ekonomske računice, može biti i ono što nas drži, a to je ponos, a ekonomska računica može biti ako smo se spremni organizirati da ta brodogradnja bude prokurzivna djelatnost da što više komponenti domaće proizvodnje ugradimo na brod. Slažem se s vama da sustav upravljanja brodogradnjom je bio slab i neučinkovit. I ne slažem se ni sa mjerom predsjednice Vlade da se treba svim menadžerima u svim poduzećima srezati plaće. Ne, gospodo onaj koji posluje u plusu neka ima plaću koliko mu odredi Nadzorni odbor. Onaj koji ima u minusu ne može opstati na tom radnom mjestu više od 3 mjeseca. To je odgovoran sustav upravljanja. Dakle, ne može nitko stvarati gubitke i biti nagrađen menadžerskom plaćom. A što se tiče tehnološke opremljenosti ja bih tu bio oprezan u procjenama bez obzira kako ocjenjivali stanje u brodogradnji katastrofalnim hrvatska brodogradnja ne zaostaje za više od 3 do 5 godina u odnosu na konkurenciju po tehnološkoj opremljenosti i tu smo oduvijek bili poznati po inovativnim rješenjima u brodogradnji. Prema tome, jest da sam rekao nešto o robotima za zavarivanje, ali i mi imamo svojih konja za utrku, znamo puno toga napraviti na možda svoj čudan način i što se tiče tehnoloških i organizacijskih rješenja. Hvala lijepa. Hvala. Odgovor na repliku, kolega Srb. **Srb, Daniel (HSP)** Hvala lijepo. Kolega Hrelja i ja se slažemo u mnogo toga, ali ima jedan dio u kojem se ne slažemo. Ne slažemo se u pitanju tehnološke opremljenosti u ovom trenutku cijele hrvatske brodogradnje. Ona je objektivno tehnološki zaostala. Ona je počela zaostajati početkom '80-ih godina prošlog stoljeća. Nije to od danas, ali to je jedan proces koji Hrvatska mora ili uhvatiti ili će izgubiti brodogradnju. Istina je, mi imamo iznimno sposobne, inovativne, vrijedne ljude koji puno toga nadoknade, početkom '80-ih godina hrvatska brodogradnja tada u Jugoslaviji debelo je već zaostajala tehnološki kada su u pitanju tehnologije zavarivanja i njihova učinkovitost, produktivnost u odnosu na Japan i Koreju tada, Južnu Koreju. U tih 30 godina situacija se nažalost još jako pogoršala i tu nama treba jedan iskorak kojeg treba biti svjestan vlasnik, u ovom trenutku država. Trebat će uložiti još dodatna sredstva zapravo da brodogradnja kroz jednu modernizaciju postane u određenim segmentima potpuno konkurentna. Hvala. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala. Na redu je kolega Arsen Bauk. Nema ga. I on gubi Hvala gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Pred nama je zakon s kojim se napokon dovršava proces privatizacije hrvatskih brodogradilišta. Svjesni smo situacije u kojoj se nalazi naša brodogradnja i svjedoci smo koliko se sve skupa s procesom privatizacije odužilo. Problem restrukturiranja i sanacije brodogradnje uvelike je opterećivao proces završetaka pregovora sa Europskom zajednicom. Kvalitetno rješavanje istog od velike je važnosti za hrvatsko gospodarstvo, a da ne spominjemo životnu važnost za lokalnu zajednicu u kojoj se ta brodogradilišta nalaze. No, velikim zalaganjem Vlade RH, nadležnih ministarstava i njihovih stručnih službi te pregovaračkih timova nalazimo se pred konačnim rješavanjem problema, a isto tako i otvaranja novih mogućnosti za hrvatsku brodogradnju. Svakako treba istaknuti nastojanja Vlade da se donese ovaj Zakon o uređenju prava pa i obveza brodogradilišta u procesu restrukturiranja koji će napokon omogućiti lakše restrukturiranje. Svjesni smo i kompleksnosti izrade ugovora o privatizaciji, a što vrijeme ide dalje to je sve skuplje i kompliciranije i tu činjenicu ne smijemo zanemariti. Još uvijek traje proces ocjenjivanja programa restrukturiranja za Brodotrogir, Brodogradilište Kraljevicu i 3. maj iz Rijeke. Osvrnuo bih se isto na program restrukturiranja Brodotrogira koji je zasnovan na programu koji su izradili stručnjaci brodogradilišta u skladu sa renomiranim konzultantima te domaćim i stranim znanstvenicima. Program je zasnovan na održivom razvitku, iskorištavanju komparativnih prednosti Trogira i okolica, predstavlja kvalitetnu kod nas rijetko prisutnu suradnju znanosti i gospodarstva. Mislim da nije potrebno posebno naglašavati što Brodotrogir znači za grad Trogir, a tako i za okolne općine ali i Splitsko-dalmatinsku županiju. Nadam se da će Uprava za tržišno natjecanje Europske komisije uskoro odobriti predmetni program. Tu se postavlja jedno vrlo važno pitanje, a to državni tajnik zna, koliko će vremena biti potrebno Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja da izda rješenje, budući to je važni uvjet za privatizaciju ugovaranje novih poslova, poslovanje s bankama i za sve ono što je potrebno za normalno funkcioniranje gospodarskog subjekta. Jer već znamo da i Brodosplit i Brodotrogir završavaju neke programe, a potrebno ugovaranje novih brodova uvijek uzme nekoliko mjeseci praktički će ti navozi ostati bez posla, radnici na čekanju i normalno da će to sve skupa poskupiti program restrukturiranja. I na kraju dajem punu potporu ovom zakonu s kojim se hrvatskoj brodogradnji daje realna šansa opstanka na vrlo zahtjevnom svjetskom tržištu brodogradnje. Hvala kolegi Rožiću. Replika kolega Hrelja. Izvolite. nakon ovog brodogradilišta moraju uzeti sudbinu u svoje ruke, bez obzira na oblik vlasništva koji će u njima prevladati. Ja mogu opet ponoviti tehnološka podopremljenost brodogradilišta nije nešto što se ne može dostići, ali ono od čega se u budućnosti ako brodograditelji i Hrvatska država im to dozvoli budu uzeli stvar u svoje ruke oko čega moraju raditi je promjena i tehnologija i navika i u svakom slučaju morat će se pokriti u okvirima u financijskim okvirima odnosno očekivati vrlo malu pomoć vrlo malu pomoć od države ona će biti strogo ograničena. Ja mislim da model koji se nudi konkretno za privatizaciju Uljanika odnosno promjenu vlasničkog modela da 4 mirovinska fonda uzmu svaki po 10%, dva brodara koja bi trebala imati interes jer se tako mogu zatvarati konstrukcije za narudžbu brodova, to je Atlantska plovidba i Uljanik plovidba da uđu po 10% u vlasništvo, a da se po 20% vlasništva još dodatnih podijeli, 20% država, 20% radnici i menadžment da bi mogao biti na tragu preuzimanja odgovornosti za svoju sudbinu. Ja ne znam kako je stanje u Brodotrogiru gdje ste vi više upoznati, ali mislim da tu to modeli koji bi trebali dobiti prednost nad pukom privatizacijom bud zašto svođenje pod rizik da tko zna što će biti na mjestima današnjih brodogradilišta. Hvala. Odgovor na repliku kolega Rožić. **Rožić, Vedran (HDZ)** Pa sigurno kolega Hrelja da je orijentiranost HRvatske prema moru prema brodogradnji jedan od osnovnih preduvjeta i za opstanak ovog našeg gospodarstva naročito u industriji i u brodogradnji. Svi modeli normalno da od svih brodogradilišta da je Uljanik napravio jedan model još prije ja mislim 15 godina i tu je u jednoj prednosti i njihov se model pokazao da je uspješan. Međutim, isto kako je kolega Šuker kazao da se s ovim jednim novim zakonom i Uljanik na neki način čisti tih svih svojih jamstava i budućih obveza. Ja vjerujem da će i druga brodogradilišta slijediti te ili slične modele, ali tu normalno će i Vlada RH i dalje imati itekako značajnu ulogu u opstanku hrvatske brodogradnje. A slažem se s vama da sva naša brodogradilišta trebaju zadržati onaj jedan model koji će jamčiti opstanak na svjetskom tržištu. Jer moramo znati da svjetsko tržište naročito na Dalekom istoku da nije lako biti konkurentan ali ima prostora na nekim posebnim brodovima i ja vjerujem da će to hrvatska brodogradnja u budućnosti nakon ovog restrukturiranja imati puno više uspjeha nego do sada. Hvala lijepo. Na redu je kolega Ivan Škaričić. Izvolite. **Škaričić, Ivan (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Najprije bih rekao i priključio se mišljenju kolege Šukera da je vrlo čudno i po meni tragično da oni koji se zalažu za prava radnika iskazuju brigu za brodogradnju kroz medije, danas nisu u sabornici nego su iz nekih svojih razloga politikantske prirode napustili još tokom prijepodneva. Da se vratim ovom zakonu. Namjera ovog zakona je restrukturirati velika hrvatska brodogradilišta na način da se postave na temelje tržišnog poslovanja kako bi doprinijela gospodarskom rastu i zaposlenosti u RH. Restrukturiranje velikih brodogradilišta provodi se sukladno Zakonu o državnim potporama i međunarodno preuzetim obvezama RH o potrebi zaštite tržišnog natjecanja. Istodobno RH je preuzela obvezu donošenja zakonodavstva koje će omogućiti kontrolu državnih potpora kako ne bi došlo do neopravdanog narušavanja trgovine između RH i EU. Rok za usklađivanje programa potpora istekao je 1. ožujka 2006. godine. U brodogradnji se međutim programi potpora nisu uskladili sa obvezom zbog nagomilanih problema iz prošlosti. 2007. godine donesena je odluka o restrukturiranju hrvatskih brodogradilišta i to 3. maja iz Rijeke, Kraljevice iz Kraljevice, Brodosplita iz Splita, te Brodotrogira iz Trogira. Brodogradilište "Uljanik" iz Pule s obzirom da je vratilo sve potpore i pozitivno posluje ne smatra se više brodogradilištem s teškoćama. Programom restrukturiranja žele se postići uvjeti za dugoročnu rentabilnost poslovanja brodogradilišta. Budući da se restrukturiranje provodi putem privatizacije brodogradilišta se ovim državnim sredstvima moraju restrukturirati i vlastitim sredstvima novoga Hvala vam Obveze koje se odnose na kreditne obveze osigurane državnim jamstvima prenose se na javni dug Republike Hrvatske, a konačno definiranje svih obveza ustanovit će se činom završetka privatizacije. Ovaj zakon određuje tri osnovna postupanja u određenom okviru. Pod a) to su imovinsko-pravni odnosi, pod b) preuzima se javni dug obveza koje mogu nastati u postupku restrukturiranja i temeljnih državnih jamstava izdanih brodogradilištima i pod c) tretman poreznog duga nakon završetka privatizacije. Imovinsko-pravni odnosi sporazumno s prijebojem rješavaju pitanja prava i obveza na nekretninama koje su bile u vlasništvu brodogradilište, a koje nakon pretvorbe postaju pomorsko dobro, dakle vlasništvo Republike Hrvatske i na kojem će Republika Hrvatska ubirati koncesijske naknade za obavljanje djelatnosti u brodogradnji. Sporazumima o uređenju imovinsko-pravnih pitanja između Vlade Republike Hrvatske i brodogradilišta ukupne obveze brodogradilišta u iznosu od preko 8 milijardi kuna pretvaraju se u javni dug. Od toga otpada na "Brodosplit" 2,9 milijardi kuna, na "Brodotrogir" 634 milijuna kuna, na "Kraljevicu" 368 milijuna kuna, te na "3. maj" 3 milijarde i 219 milijuna kuna. Što se tiče preuzimanja u javni dug obveza koje mogu nastati slijedom programa restrukturiranja i temeljnih državnih jamstava izdanih brodogradilištima, ona su sljedeća. brodogradilište d.o.o. činidbena jamstva su izdana na 3,2 milijarde kuna te avans na 1,1 milijardu kuna, Brodosplit brodogradilište specijalnih objekata d.o.o. činidbena jamstva u iznosu od 59 milijuna kuna, Brodotrogir Trogir činidbena jamstva u iznosu 1, milijardi kuna te avans na po 426,8 milijuna kuna. Brodogradiište Kraljevica d.d. činidbena jamstva u iznosu od 789,6 milijuna kuna te avansna u iznosu od 190,7 milijuna kuna. 3. maj Rijeka činidbena jamstva u iznosu od 2,7 milijardi kuna te avansna u iznosu od 272,4 milijuna kuna Uljanik iz Pule činidbena jamstva u iznosu od 733,4 milijuna kuna što sveukupno čini 11,3 milijarde kuna državnih jamstava, što su potencijalne obveze koje mogu biti prenijete u javni dug. Točan iznos jasno znat će se nakon okončanja postupka restrukturiranja. Porezni dug i ostala javna davanja prebijaju se s poreznim gubitkom brodogradilišta iz prethodnih razloga, a preostali dug se otpisuje. Iz svega iznijetog vidljivi su veliki napori Vlade Republike Hrvatske da se sačuva domaća brodogradnja te da se istodobno u ovoj sferi uskladimo s pravnom stečevinom Europske unije, a što je vidjeli smo vrlo zahtjevno i vrlo teško, a što je i uvjet za pristupanje Hrvatske u Europsku uniju. Stoga pohvaljujući napore Vlade i svih onih koji sudjeluju u ovom restrukturiranju podržat ću i poduprijeti ovaj prijedlog zakona. Hvala. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Vrijeme za prijavu upravo je isteklo, a mi još imamo jednu pojedinačnu prijavu. Uvažena kolegica Vesna Buterin, izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Jedan od ključnih ciljeva gospodarske politike Vlade Republike Hrvatske i restrukturiranje brodogradnje na način kako bi ona bila u mogućnosti uspješno poslovati na globalnom tržištu, ali i konkurirati brodogradilištima iz drugih zemalja. Moramo priznati da dosadašnji sustav financiranja poticanja gradnje brodova nije bio previše učinkovit i on će biti zamijenjen sustavom koji će od brodogradilišta zahtijevati i povećanje proizvodnje i povećanje efikasnosti poslovanja, a tek onda omogućit će se korištenje državnih potpora koja će biti namijenjene inovacijama, zaštiti okoliša i novim investicijama. Cilj restrukturiranja hrvatskih brodogradilišta jest da njihovo poslovanje prije svega postane tržišno održivo te da doprinese gospodarskom rastu i zaposlenosti u Republici Hrvatskoj, a da s druge strane što manje opterećuje hrvatske porezne obveznike. Program restrukturiranja treba biti prije svega takav da stvori uvjete za uspostavljanje dugoročne održivosti tijekom određenog vremenskog razdoblja, naravno na temelju realnih pretpostavki o budućim uvjetima poslovanja samog poduzetnika, ali i o uvjetima poslovanja na tržištu na kojem taj poduzetnik posluje. Iznos i intenzitet državnih potpora koje se dodjeljuju u samom procesu restrukturiranja moraju biti ograničeni na najmanju neophodnu razinu troškova restrukturiranja koji su potrebni za provođenje mjera restrukturiranja. Treba reći da i prethodno dodijeljene državne potpore za sanaciju čine sastavni dio državnih potpora za restrukturiranje. Od korisnika potpore očekuje se da značajno doprinese procesu restrukturiranja iz svojih vlastitih sredstava. U slučaju hrvatskih brodogradilišta gdje se restrukturiranje provodi putem privatizacije korisnik potpore također mora značajno doprinijeti tom procesu vlastitim sredstvima ili sredstvima novog vlasnika. Tijekom pregovora za članstvo u Europskoj uniji, dakle kada je u pitanju poglavlje 8., postignut je dogovor o vlastitom doprinosu restrukturiranja hrvatskih brodogradilišta od 40% troškova restrukturiranja, iako pravna stečevina Europske unije predviđa u ovim slučajevima vlastiti doprinos od 50%. Shodno tome, udio države u restrukturiranju hrvatskih brodogradilišta iznosi 60%. Kako bi omogućila provedbu procesa restrukturiranja hrvatskih brodogradilišta i dala još jednu priliku za opstanak i unapređenje poslovanja kao i očuvala zaposlenost u ovom sektoru Vlada Republike Hrvatske ovim zakonskim prijedlogom želi izravnim mjerama olakšati i financijski poduprijeti i odvijanja ovog procesa restrukturiranja. Ovim zakonom kreditne obveze koje su osigurane državnim jamstvima prenose se u javni dug Republike Hrvatske, a u svojim odredbama je obuhvatio tri osnovna postupanja određena u u okviru imovinsko-pravnih odnosa, preuzimanja u javni dug obveza koje mogu nastati slijedom programa restrukturiranja i temeljem državnih jamstava izdanih brodogradilištima i tretman poreznog duga nakon završetka postupka privatizacije. Uvođenjem sporazuma o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa koji se mogu zapravo i smatrati vlastitim doprinosom poduzetnika u restrukturiranju brodogradilišta izravno se smanjuje iznos kojeg kao vlastiti doprinos mora osigurati novi potencijalni vlasnik. Upravo na taj način povećala se i atraktivnost brodogradilišta, stvoreni su osnovni preduvjeti za očuvanje brodogradilišta kao važne industrijske grane ali su isto tako i postignuti preduvjeti za učinkovitu provedbu privatizacije. Kada govorimo o međusobnim pravima i obvezama koje će se prenijeti u javni dug one će, one u ukupnom iznosu, dakle iznose 8,1 milijardu kuna, a prava brodogradilišta na ime iznosa koji su pojedinačno, dakle za svako brodogradilište u Republici Hrvatskoj navedeni u zakonu prebijaju se sa dospjelim potraživanjima koja su nastala temeljem izdanih i protestiranih državnih jamstava. Prema evidenciji Ministarstva financija trenutačno stanje aktivnih državnih jamstava iznosi 11,3 milijarde kuna pri čemu činidbena jamstva iznose 9,3 milijarde kuna, a avansna jamstva 2 milijarde kuna. A naravno taj će iznos biti prenesen u javni dug. I evo na samom kraju moje rasprave, budući da dolazim iz Rijeke moram se osvrnuti i sa nekoliko riječi o brodogradilištu 3. Maj koji bih rekla da je iznimno važan gospodarski subjekt i za Rijeku i za Primorsko-goransku županiju ali i šire budući da zapošljava veliki broj radnika. Na temelju ovog zakona, dakle iznos naknade za pomorska dobra koja će se prebiti sa dospjelim potraživanjima u slučaju 3. Maja iznosi 3,2 milijarde kuna, a kada su u pitanju preuzimanje obveza u javni dug onda se radi o činidbenim jamstvima u iznosu od 2,7 milijardi kuna, te avansnim jamstvima od 272,4 milijuna kuna. Međutim, jedna je važna činjenica koju bih željela istaknuti za 3. Maj a to je da je usprkos recesiji i krizi Vlada Republike Hrvatske u listopadu prošle godine osigurala i odobrila jamstva za izgradnju dva broda u 3. Maju u iznosu od 24 milijuna i to je doista bio veliko potez koji je omogućio i nastavak proizvodnje, ali i radna mjesta u trećem, svih radnika u 3. Maju. Vidite upravo oko toga mnogi su u Rijeci, dakle oko tih jamstava pokušavali i politizirati i priskrbiti sebi jeftine političke bodove. Međutim, naravno to je bila samo predstava za javnost bez stvarne namjere, bez stvarne mogućnosti potencijala. Ali ono što je najvažnije bez stvarne zakonske podloge na temelju koje bi grad Rijeka mogao izdati, odnosno odobriti jamstva za 3. Maj. Važno je naglasiti za 3. Maj da je on danas u dobroj situaciji. Želim reći da je proizvodnja i nastavak proizvodnje osiguran, radnici imaju posla, sačuvana su sva radna mjesta i upravo na kraju željela bih reći da je za takvu situaciju u 3. Maju, to znači za spas 3. Maja zaslužna jedino Vlada Republike Hrvatske bez čijeg bi napora i pomoći radnici danas bili na cesti a brodogradilište bi bilo u stečaju i ne bi bilo proizvodnje. Evo upravo na pragu svega ovoga što sam iznijela želim reći da je Vlada doista učinila jako puno napora u očuvanju brodogradnje u Republici Hrvatskoj za što su se vodili teški pregovori u Bruxellesu. Ali naravno sve je to učinjeno sa jednim jedinim ciljem da se očuva i brodograđevna industrija, ali i radna mjesta u brodogradilištima u Republici Hrvatskoj. Na kraju u potpunosti ću podržati donošenje ovoga zakona. Hvala. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Iscrpili smo sve prijave za pojedinačnu raspravu. Predlagatelj, odnosno predstavnik predlagatelja ne osjeća potrebu za zaključno obraćanje stoga ja zaključujem ovu točku dnevnoga reda. Glasovat ćemo kada se steknu uvjeti, a svi očekujemo da će se oni steći sutra u 12,00 vas molim da budete ovdje. Normalno ako bude malo bolja bioprognoza nego danas, barem vjerujemo da će biti. sigurno vas interesira i s čime se planira početi. Kao što je uobičajeno u 9,30 krenulo bi se s Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe s konačnim prijedlogom zakona. Znači, onu točku koju smo danas dopunili u dnevni red. Hvala vam lijepo i ugodan nastavak dana.